**Bebić, Luka (HDZ)** Idemo na Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije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 Da. Gospodin Igor Lučić državni tajnik Središnjeg državnog ureda za e-Hrvatsku. Izvolite. Zahvaljujem. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovane dame i gospodo zastupnici. Dakle, pred vama se nalazi Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu zajednice pod nazivom "Program podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija u sklopu Okvirnog programa za konkurentnost i inovaciju 2007.-2013. koji je Republika Hrvatska dakle potpisala prošle godine 25. listopada u Zagrebu a od strane Europske komisije ovaj memorandum je potpisan 17. listopada u Bruxellesu također prošle godine. Program je namijenjen razvoju tržišta na inovativno informacijsko komunikacijsko tehnološka rješenja u području od javnog interesa što će sasvim sigurno otvoriti široku lepezu novih poslovnih prilika posebno za inovativne male i srednje velike tvrtke koje pružaju nova informacijsko komunikacijsko tehnološka rješenja. Predviđeno trajanje programa je do 2013. godine a ukupni proračun iznosi 730 milijuna eura. U programu mogu sudjelovati dakle svi pravne osobe, privatne tvrtke, javne ustanove, tijela centralne i lokalne uprave s tim da projekte prijavljene u okviru ovog programa Europska komisija plaća učešće od 50% ukupnih troškova bez obzira da li se radi o troškovima nabave roba ili usluga. Kako bi informirali hrvatsku javnost o mogućnostima koje pruža ovaj program Središnji državni ured za e-Hrvatsku prošle godine je financirao izradu stranica koje pružaju sve informacije, dakle od onih osnovnih informacija do informacija kako pripremiti cjelokupni prijedlog programa i eventualno kako pronaći partnere za izvođenje ovakvog programa. Stranica je postavljena sredinom prošle godine a poveznicu iste možete naći na stranicama Središnjeg državnog ureda za e-Hrvatsku, imamo dole link pod nazivom ICT PSP. Ovom prilikom vas želim izvijestiti kako će se objava poziva za projekt obaviti tijekom ožujka kada Europska komisija donese posve potrebne zaključke, a rok za prijavu istih će biti do rujna ove godine. Proračun za 2008. ukupni dakle za projekt iznosi 44,5 milijuna eura a područja koja će se financirati iz radnog programa za ovu godinu su informacijsko komunikacijske tehnologije za korisnicima za jednostavnu javnu upravu, javne usluge i sveobuhvatnost u iznosu od 23,5 milijuna eura, informacijsko-komunikacijske tehnologije za energetsku učinkovitost i održivost u urbanim područjima od ukupno 13,5 milijuna eura, izgradnja konsenzusa i razmjena iskustava u razvoju sigurnosti interneta u iznosu od 2 milijuna eura. Poštovane dame i gospodo zastupnici, usvajanjem zakona o potvrđivanju ovog memoranduma omogućit će se realizacija sasvim sigurno vrijednih izvora financiranja projekata koji će doprinijeti razvoju tržišta za inovativno informacijsko komunikacijsko tehnološka rješenja. Predlažemo da ga prihvatite. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Da. Predsjednik Odbora za financije i državni proračun gospodin Marić. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani državni tajniče, cijenjeni kolegice i kolege. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je na 3. sjednici održanoj 6. ožujka 2008. godine Prijedlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu podrške politikama i primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije s konačnim prijedlogom zakona koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 29. veljače 2008. godine. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskog sabora raspravljao je na temelju članka 65. Poslovnika Hrvatskoga sabora o predmetnom zakonu kao matično radno tijelo, te je podržao jednoglasno prijedlog Vlade Republike Hrvatske da se ovaj zakon donese po hitnom postupku sukladno članku 159. Poslovniku Hrvatskoga sabora. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je jednoglasno predložiti Hrvatskom saboru donošenje Zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije. Hvala lijepa. **Bebić, Otvaram raspravu. U ime kluba HDZ-a gospodin zastupnik Krešimir Ćosić. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani državni tajniče, dame i gospodo. Klub HDZ-a će dati punu potporu Prijedlogu ovoga zakona iz niza razloga. Prije svega jer taj Prijedlog zakona nakon potvrđivanja u Hrvatskom saboru, nudi Republici Hrvatskoj jednu važnu mogućnost koja se odnosi na sudjelovanje u programu za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Takozvanom (ICT PSP)programu koji je sastavni dio okvirnog programa za konkurentnost i inovacije o čemu smo razgovarali u Hrvatskom saboru pred nekoliko tjedana. Ovaj Prijedlog zakona je dobra prilika Republici Hrvatskoj i on na najbolji način pokazuje duboki smisao europskih integracija. Ovakav program pruža mogućnost Republici Hrvatskoj da sudjeluje u oblikovanju jedinstvenog i informacijskog europskog prostora. To je privilegija, to je značajna mogućnost. Sudjelovanje Republike Hrvatske kroz ovaj program u izgradnji modernog europskog društva temeljenog na informacijski-komunikacijskim tehnologijama tema je koja zaslužuje pažnju. Pitanje je, ja bih rekao, bez pretjerivanja, kada bi o jednoj ovako važnoj temi razgovarali u Hrvatskom saboru s obzirom na različite prioritete i interese da nas na to ne prisiljavaju procesi europskih integracija. I to je itekako važno naglasiti kada govorimo o Hrvatskom pristupanju Europskoj uniji. Sve više važnih tema, sve više atraktivnih tema, sve više gospodarskih tema, sve više tema koje su usmjerene na rast gospodarstva, razvoj, temeljen na modernim tehnologijama, u ovom slučaju komunikacijsko informacijski. I zbog tog razloga svakako treba istaknuti da ja se nadam i siguran sam da će, ne samo Klub HDZ-a nego i svi drugi Klubovi potvrditi ovaj važan Zakon. Međutim, ono što je važno istaknuti, u primjeni ovoga Zakona nema automatizma, nema onog ponašanja prema kojem Republika Hrvatska dobiva grantove, znači sredstva da bi sudjelovala u ovom programu. To pravo sudjelovanja u ovom programu, reći ću bez pretjerivanja, pripada samo onim najboljim, najsposobnijim koji su dovoljno konkurentni, dovoljno inovatni, da sa svojim idejama, sa svojim projektima u suradnji sa drugim državnim institucijama ili privatnim tvrtkama iz najmanje 4 do 6 država apliciraju na dobivanje sredstava iz ovog Programa. Znači nema pojedinih tvrtki, nema pojedinačnih institucija i svake pojedine države članice Europske unije, nego ovakvom strategijom Europska unija, odnosno Europska komisija nastoji osigurati ono što zovemo kritičnu masu dovoljno velikih projekata koji mogu imati značajni pakt, odnosno utjecaj na razvoj konkurentnosti informacijskog europskog prostora, europskih informacijskih na globalnom svjetskom tržištu. To je smisao tog programa, tih projekata i to treba svakako posebno naglasiti. Informacijsko-komunikacijske tehnologije više nego očito imaju itekako veliki utjecaj ne samo na rast tehnološkog sektora, nego i na kvalitetu života i konkurentnost mnogih država kako u Europskoj uniji tako i na globalnom svjetskom tržištu. Učenje na daljinu, E-Vlada, E-fiskalizacija, E-katastar i mnogi drugi projekti samo su ilustracija onoga što je ovdje predmet razgovora i predmet interesa. I rekao bih, pred svima nama stoji velika odgovornost da nakon potvrđivanja ovakvog jednog važnog europskog zakona i usvajanja tog zakona u pravni sustav Republike Hrvatske koristimo sve mogućnosti koje nam on nudi. Ured za E-Hrvatsku u tom smislu, ja bih rekao, ima jednu izuzetno važnu ulogu i mjesto. I siguran da će tu zadaću promidžbe svih aspekata i vrijednosti ovog projekta učiniti na pravi način kako bi svi zainteresirani u Republici Hrvatskoj u punoj mjeri bili informirani šta ovaj program nudi za razvoj visokih tehnologija znanosti, istraživanje u Republici Hrvatskoj. Ovaj Prijedlog programa i ova rasprava isto tako je prilika da se progovori o onom što se često spominje u Hrvatskom saboru, postaje, ja bih rekao možda sve popularnija tema, ali možda bez dovoljne koncentriranosti na suštinu, gospodarski rast i razvoj temeljen na novim tehnologijama. Ovo je dobra prilika da se vrlo konkretno govori o tome da je ipak ključ za ekonomski uspjeh i gospodarski rast visoke tehnologije visoka novostvorenih vrijednosti, novih dobara, te poboljšanja postojećih kroz aktivno sudjelovanje naših institucija u ovakvim programima. Nekoliko riječi. Financiranje. U svakom slučaju 730 milijuna eura koje je Europska komisija u okviru tzv CIP programa, programa za konkurentnost inovacije namijenila razvoju informacijsko-komunikacijske tehnologije, ali ukazuje koji se značaj ovom programu i ovom projektu pridaje u okviru sveukupne europske strategije. Cijeli program CIP, tj. povećanja konkurentnosti i inovativnosti europskog gospodarstva u narednih nekoliko godina imati će financijsku potporu u iznosu od 3.6 milijardi eura. To su velika i značajna sredstva. Pred nekoliko tjedana govorili smo u Hrvatskom saboru o jednom potprogramu programa CIP koji se zove konkurentnost, poduzetništvo inovacije, program koji ima 2 milijarde i 170 milijuna eura proračunskih sredstava, taj program, ja bih rekao, jednako zaslužuje pažnju, prošao je kroz rasprave u Hrvatskom saboru, možda potpuno nezamjetan. Također jedan od ta tri potprograma europskog programa CIP odnosi se na inteligentnu energiju sa proračunom od 730 milijuna eura. Program ICT PSP kao što ovdje piše, u ovim dokumentima namijenjen je razvoju tržišta za inovativna informacijska komunikacijska, tehnološka rješenja u području od javnog interesa. Kako izgleda struktura projekata koji se planiraju provoditi i realizirati i na koje imamo pravo i priliku konkurirati svojim aplikacijama. Implementacija aktivnosti ICT PSP programa, provoditi će se, ono što je posebno važno naglasiti putem ograničenog broja projekata. Znači ograničenog broja projekata i ti projekti svrstani su u dvije kategorije, projekti većeg obujma, projekti tipa A i projekti, tzv. pilot projekti tipa B. Projekti tipa A imaju za cilj uspostavljanje informacijskih servisa u nekoliko zemalja članica Europske unije i pridruženih zemalja. Ono što želim naglasiti u projektima tipa A mogu sudjelovati državne uprave organizacije i agencije. U konzorciju koji prijavljuje projekt mora sudjelovati najmanje šest različitih zemalja članica ili pridruženih zemalja. Znači, nema malih projekata, nema fragmentiranja, nema usitnjavanja, nema ideja nego ima ideja, ima udruživanja koje mogu rezultirati sa velikim projektima sa šansom da se mijenja karakter europskog gospodarstva na taj način i tehnološki potencijal i konkurentnost hrvatskog gospodarstva. Trajanje projekata predviđeno je za 36 mjeseci. Projekti tipa B imaju za cilj potaknuti primjenu inovativnih usluga od javnog interesa koji se temelje na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama, a mogu se koristiti na nacionalnoj, regionalnoj razini. U konzorciju koji prijavljuje projekt mora sudjelovati najmanje 4 zemlje članice ili pridružene zemlje. To pokazuje da pored ideja, pored znanja, pored samih projekata itekako važan i organizacijski aspekt, aspekt menadžmenta i sposobnosti da se ne samo prijavljuje, nego da se sudjeluje u tako velikim projektima. To je pravi izazov i ja bih rekao prava prilika. U sadržaju ICT PSP programa između ostalog stoji slijedeće. Projekt će i program podržavati razvoj jedinstvenog europskog informacijskog prostora, jačati europsko interno tržište informacijsko-komunikacijskih tehnologija kroz nove usluge i kroz nove proizvode. Također, podupirat će inovaciju u tom području kroz jačanje investicija u ICT sektoru. Isto tako, razvoj informacijskog društva i mnogo efikasnijih usluga od javnog interesa, kao i poboljšanje kvalitete života važni su aspekti ovog projekta. Financiranje, nekoliko riječi bilo je već rečeno. No, želim naglasiti u 2007. godini Hrvatska još tada nije zadovoljavala uvjete da može aplicirati na tom važnom programu. Bila su dodijeljena sredstva u ovom dokumentu koji ja imam iz iz svibnja 2007. Za 2007. 57,4 milijuna. Rok je bio 23. listopad 2007. godine. međutim, u 2008. godini kao što ovdje stoji predviđena su sredstva od 52 milijuna. U 2009. 105 milijuna, 2010. 112 milijuna, 120 milijuna i više nego očito da ulaganja u taj sektor informacijsko-komunikacijski u narednom razdoblju rastu. Recenzija, to je ona ključna i najvažnija stvar. Možete imati program, možete imati dobar program ali taj program mora proći vrlo stroge recenzije. Koji su kriteriji? Kriteriji broj jedan za prijedloge kako i za Republiku Hrvatsku tako i drugih država broj jedan, relevantnost prijedloga, relevantnost aplikacije s obzirom na radni program koji je definirala Europska komisija, a on se ažurira za svaku godinu. Prema tome, još uvijek treba naglasiti da Europska komisija kasni u nekim stvarima i da taj radni program za 2008. godinu nije definiran u skladu sa svojim prioritetima. To na neki način otežava aplikacije, ali vjerujem i nadam se da da će na stranicama našeg ureda e-Hrvatske čim se taj radni program pojavi i bude distribuiran od Europske komisije biti dostupan i svim hrvatskim institucijama. jučer sa svojim kolegama, svojim dekanom ne fakultetu Elektrotenike i računarstva i moram reći da s nestrpljenjem očekuju radni program za 2008. godinu. Slijedeći kriterij kod recenzije programa odnosi se na takozvani IMPAK faktor koji je potencijal prijedloga aplikacije da se mijenja stvarno stanje i da se izgenerira kao što kažemo stvarna dodana vrijednost u područjima interesa koja su definirana radnim programom. Implementacija, također jedan od važnijih kriterija. Dobre ideje, dobra organizacija ne znači istovremeno i uspješnu implementaciju i provedbu. Iz tih razloga sa dovoljnim iskustvom svi oni koji sudjeluju u radu Europske komisije rekli su vrlo jasno usklađenost resursa ljudskih, kvalitete ali i financijskih kapaciteta jedan je od važnih kriterija za recenziju. Svi prijedlozi i programi bit će sukladno ovim kriterijima recenzirani. Ocjene su od nula do pet. Prag je tri. Financijski kapaciteti i sposobnosti implementacije svakako jedan je od važnijih aspekata prolaza. Iz svih tih razloga ponovit ću zaključno kao što sam rekao i na početku ovaj prijedlog zakona može dati značajan doprinos tehnološkoj modernizaciji i restruktuiranju hrvatskog gospodarstva temeljen na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama kroz udruživanje sa sličnim tvrtkama u drugim državama članicama Europske unije i zbog toga Klub HDZ-a u punoj mjeri podupire ovaj prijedlog zakona. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Imamo jedan ispravak. Gospodin zastupnik i potpredsjednik Neven Mimica. Izvolite. **Mimica, Neven (SDP)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Ispravio bih netočan navod uvaženog kolege Ćosića da mi danas raspravljamo o važnom europskom zakonu. Ipak taj navod nije točan sudeći po onome kako je predlagatelj, kako je Vlada okvalificirala kako je označila ovaj zakon. Nije ga označila kao europski. Ovo nije P.Z.E. zakon i po svemu onome što je kolega Ćosić rekao, a s čime se ja slažem ovo je trebao biti europski zakon. Iz nejasnih razloga on to nije, pa pozivam Vladu da pažljivije bira, označava zakone koje nam šalje na usklađivanje sa europskim zakonodavstvom. Hvala. Izvolite. **Ćosić, Krešimir (HDZ)** Članak 209. ja nisam govorio o formalnim razlozima, nego sam govorio o suštinskim razlozima. Da ste razumjeli te suštinske razloge, onda ne bi bilo potrebe da ispravljate netočan navod. U proceduri je izmjena Poslovnika, ali ja ću napomenuti da je, još jedanput, premda sam to nekoliko puta napomenuo da članak 209. jel tako, on govori o tome da se ima pravo ispraviti, odnosno da se upozori na povredu Poslovnika. Dakle, to što imamo pravo ne odgovara na pitanje koji je članak Poslovnika povrijeđen. dakle članak 209. regulira pravo da se o tome govori. Ali može biti bilo koji od ovih drugih članaka povrijeđen. Dakle, to imajmo na umu, jer sam već to nekoliko puta upozoravao. Mislim da nema razloga da se tu sada oko toga sporimo. Očito nije oznaka “E“ ali to ne znači da nije europski zakon. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Na redu je gospodin zastupnik Zvonimir Puljić. Izvolite. Gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, gospođe i gospodo zastupnici, državni tajniče. Pred nama je Prijedlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija, ICT PSP kratica po engleskom spelovanju. I mi imamo priliku raspravljati i odlučivati o njemu zato što je europsko vijeće u lipnju 2003. o Solunu usvojilo zaključak o otvaranju programa Europske zajednice državama procesa stabilizacije i pridruživanja. Kako je Hrvatska od 17. i 18. lipnja 2004. država kandidatkinja, pruža nam se mogućnost sudjelovanja u proširenom broju programa Europske zajednice. Posebni uvjeti za sudjelovanje Hrvatske u svakom pojedinom programu, a posebno financijski doprinos, moraju se utvrditi Memorandumom o razumijevanju koji se smatra međunarodnim u govorom i u smislu članka 140. Ustava Republike Hrvatske postaje dio unutrašnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske. Tako je to za svaki pojedini program, a ovaj program dio je okvirnog programa konkurentnosti i inovacije 2007. do 2013. tj. jedan od tri njegova dijela. Prvi dio poduzetništvo i inovativnost bio je već u Saboru, drugi je ovaj ICT PSP podrška politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija, a treći inteligentna energija također je u proceduri. Svaki od njih ima svoj memorandum i upravljačko tijelo, odnosno odbor. Program ICT PSP temelji se na inicijativi za razvoj informacijskog društva u Europi i 2010. Tu inicijativu mi provodimo kroz program e-Hrvatska. Program ICT PSP financira projekte u javnom i privatnom sektoru. U prijavi projekata mogu sudjelovati svi pravni subjekti, lokalne samouprave, tvrtke, tijela državne uprave i javne ustanove. Što dobijamo ovim memorandumom? Mogućnost sudjelovanja u programu i korištenju njegovim rezultatima. Za razliku od ostalih programa ICT PSP omogućava participaciju od 50% prihvaćenih troškova u što ulaze i plaće službenika, odnosno 50% tih troškova što nije moguće u ostalim programima PHARE-u, CARDS-u ni IPA. Iz sredstava ICT PSP financiraju se pilot projekti koji moraju nakon uspostave informacijskog servisa raditi barem 12 mjeseci. Na projektima moraju sudjelovati barem 4 zemlje kao što je već rečeno za manje projekte, to su projekti od 2 do 2,5 milijuna eura sufinanciranja, to znači zapravo dvostruki iznos samog projekta, a barem 6 zemalja za veće projekte, 5 do 10 milijuna eura po projektu sufinanciranja, odnosno dvostruki iznos za ukupnu vrijednost projekta. To znači da projekt prijavljuju konzorciji. Stupanjem na snagu memoranduma mi ulazimo ravnopravno sa zemljama članicama kao sudionik u programu. Drugi mehanizam financiranja je financiranje tematskih mreža, a to su konzorcij eksperata iz pojedinog područja npr. e-Zdravstvo. Za ilustraciju, u 2007. bio je natječaj za tematske mreže. Inovativna rješenja e-Javne uprave, pa zatim pristupačnost informacijsko-komunikacijskih tehnologija za sve što znači za osobe sa invaliditetom, starije osobe itd. Nadalje, za e-Zdravstvo naš zavod za telemedicinu se prijavio za tematsku mrežu u e-Zdravstvu i njihov prijedlog je vrlo pozitivno ocijenjen. Nadalje tematske mreže za održivi razvoj pa za inteligentne automobile, za zaštitu privatnosti, a za 2008. natječaj će tek biti objavljen. Treća vrsta aktivnosti je za izradu studija o stanju informacijskog društva. Stupanjem na snagu memoranduma o kojem raspravljamo, mi ulazimo u praćenje stanja. Europska komisija angažira putem natječaja najčešće se javljaju instituti koji prikupljaju podatke ili analiziraju stanja. Naš Državni zavod za statistiku dobija darovnicu za prikupljanje podataka. iz svih ovih informacija ja sam zaključio ne samo da ovaj zakon treba prihvatiti nego da ćemo zaista i profitirati sudjelovanjem u smislu unapređenja informacijskog društva u Hrvatskoj. Hvala. Hvala lijepa. Imamo jedan ispravak netočnog navoda, gospodin zastupnik Zoran Vinković. Izvolite. Ja bih ispravio samo ponovo da se ne radi o važnom europskom zakonu, obzirom da nema oznaku "E" i radi se o tome da je ovaj memorandum potpisan još 25.10. prošle godine, dakle ovo je samo formaliziranje potpisivanja tog memoranduma, a samo razumijevanje između Europske unije, odnosno zajednice Republike Hrvatske biti će u ovoj raspravi o ZERP-u. Pa mislim da je ovdje i predlagač zakona, isto tako i klub HDZ-a i ako sve rasprave budu temeljene na jednakoj raspravi, mislim da je ovo onda samo gubljenje vremena. Hvala. To nije ispravak netočnog navoda nego vrijednosni sud. A koji će klubovi i zastupnici raspravljati, to je pitanje zastupnika i klubova. Mi ovdje ne možemo to određivati nego gledamo ovdje što je u proceduri, a da li je zakon važan ili nije važan to je također izražavanje vrijednosnog suda, a ne ispravak netočnog navoda. Hvala lijepa. Zastupnik gospodin Živko Nenadić. Izvolite. **Nenadić, Živko (HDZ)** Gospodine predsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Ovaj Memorandum o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske predstavlja pravnu osnovu koja omogućuje Republici Hrvatskoj sudjelovanje u aktivnostima u Okviru programa informacijskih i komunikacijskih tehnologija, što je zapravo preduvjet za otvaranje mogućnosti sudjelovanja predstavnika Republike Hrvatske u projektima i programima koji se financiraju u okviru ovog programa, a koji su ujedno predviđeni godišnjim planom aktivnosti. Ovaj okvirni program utvrđuje opća načela za sudjelovanje Republike Hrvatske u ovim programima zajednice, dok će komisija, europska komisija i hrvatska nadležna tijela utvrditi posebne odredbe i uvjete sudjelovanja u svakom pojedinom programu, uključujući dakako i financijski doprinos. Važno je naglasiti kako će uvjeti za sudjelovanje u ovim programima za institucije, organizacije i pojedince iz Republike Hrvatske biti isti kao i za institucije, organizacije i pojedince iz iz zemalja članica Europske unije. Naravno za sudjelovanje u ovim programima obveza je i financijski doprinos. Ali kako stoji u memorandumu, taj doprinos odnosno dodatku, može se financirati i iz vanjske pomoći zajednice ako to Republika Hrvatska zatraži. Dakako da je predviđen i stalni nadzor ovakvog partnerstva koje uključuje i komisiju i Republiku Hrvatsku s pravom uvida u dokumentaciju. Postoji i mogućnost izmjene uz obostranu suglasnost kao i prekida o memorandumu o razumijevanju. Rekao bih da je ovo jedan korak na dugom putu europskih integracija, ali koristan i važan pa ga treba podržati. Hvala lijepo. Želi li predstavnik predlagatelja zaključno? Ne. Zaključujem raspravu. O tome će se odlučivati kad se steknu uvjeti.